Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Zdenko Antešić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Temeljna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su sljedeća. nova prekršajna odredba kojom se utvrđuje novčana kazna za kršenje pravila i rokova iz uredba EU i to broj 531 od 2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije, tzv. treća uredba o roamingu. dodatno se preciziraju pojedine prekršajne odredbe zakona koje se odnose na zaštitu prava krajnjih korisnika usluga, elektroničko-komunikaciju infrastrukturu te jedinstveni europski broj za hitne službe 112 te se ispravljaju uočene pogreške u prekršajnim odredbama. Preciziraju se dalje pojedine odredbe o obvezama operatora javnih komunikacijskih usluga u području zaštite prava krajnjih korisnika usluga kao i o obvezi operatora u vezi s primjenom jedinstvenog europskog broja za hitne službe i s njim povezane funkcionalnosti hitnog poziva iz vozila, tzv. e-poziva na nacionalnoj razini. Provodi se dalje usklađivanje sa Zakonom o upravnim sporovima u pogledu nadležnosti upravnih sudova u postupcima protiv akata nacionalnog regulatorskog tijela i inspektora elektroničkih komunikacija. Provodi se dalje usklađivanje s izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima koji su također u postupku. Ciljevi koji se postižu donošenjem ovog zakona su sljedeći: stvaraju se uvjeti za djelotvornu i izravnu primjenu treće uredbe o roamingu u nacionalnom zakonodavstvu od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji čime se od 1.srpnja ove godine na na hrvatske građane kada putuju u države članice Europske unije počinju primjenjivati nove bitno niže cijene komunikacijskih usluga u roamingu i to odlaznih i dolaznih telefonskih poziva, SMS poruka i prijenosa podataka. Isto će se od navedenog dana primjenjivati i na državljane članice Europske unije koji dolaze u Hrvatsku. Dalje, uređivanje zakonodavnog okvira za primjenu funkcionalnosti hitnog poziva iz vozila tzv. e-poziva koji je Hrvatska već počela testirati i uspješno uvoditi zajedno s prvim državama članicama Zatim, olakšavanje i skraćivanje postupaka sklapanja ugovora o koncesiji koji će nakladnici elektroničkih medija tj. radija i televizije ubuduće sklapati samo sa regulatornim tijelom nadležnim za elektroničke medije. I na kraju naveo bih pregled cijena komunikacijskih usluga u roamingu prije i nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno primjenom uredbe o roamingu 3. Prema sadašnjim važećim propisima telefonski poziv iz Republike Hrvatske zavisno od zemlje prema kojoj se upućuje poziv iznosi od 6 do 11 kuna po minuti, a od 1. srpnja 2013. godine će iznositi 1,82 kune po minuti, a od 1. srpnja 2014. 1,44 kune po minuti što iznosi tri do šest puta manje nego sada. Dolazni telefonski pozivi koji dolaze u Republici Hrvatsku dakle iznose 2,40 do 6,40 kuna po minuti, od 1. srpnja primjenom ovog zakona 0,53 kuna po minuti i od 1. srpnja 2014. godine 0,38 kuna po minuti što je od 4,5 do 12 puta manje. Za SMS poruke koje sada koštaju 1,6 do 3,2 kn po poruci od 1. srpnja ove godine 0,61 kn po poruci odnosno od 1.srpnja iduće godine 0,45 kuna po SMS poruci što je od 2,5 do 5 puta. I cijena prijenosa podataka iznosi danas oko 50 kn po 1 MB, a od 1. a od 1. srpnja ove godine će iznositi 3,41 kn po 1 MB, odnosno 1,52 kn po 1 MB od 1. srpnja 2014. godine što iznosi oko 14,7 puta u odnosu na sada. Dakle, ako od bilo čega budu hrvatski građani imali koristi od ulaska u Europsku uniju, a to će biti korist u tome što će telefoniranje i prijenos i poruka biti mnogostruko jeftinije nego danas. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. U tom slučaju otvaram raspravu. Prvi se za raspravu u ime kluba Laburista-Stranke rada javio poštovani zastupnik Branko Vukšić pa ga pozivam da dođe ovdje za govornicu. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa ovo što je gospodin Antešić rekao na kraju svoga izlaganja u potpunosti se slažem to jest jedna od radosnijih vijesti za građane Republike Hrvatske. Znamo da ima više u Hrvatskoj mobitela nego što ima stanovnika i da smo nacija koja voli jako razgovarati pa taman iz sobe u sobu, ali uključujemo mobitele. Međutim, nekoliko riječi o tome što zapravo se što u zakonu ne piše, a može se kriti u svakom zakonu, naročito onom Zakonu o elektroničkim komunikacijama. Jer elektroničke komunikacije su bez dvojbe to svi znamo, znamo po izvještajima o dobiti, o poslovanju jedan od najunosnijih poslova ne samo u Hrvatskoj nego općenito i u svijetu. I u tom poslovanju zahvaljujući nekim nelogičnim, može se reći i mutnim potezima države a ti potezi sežu daleko u prošlost. THT je bio godinama ili desetljećima povlaštena tvrtka koja se bavila telekomunikacijama, dugo nismo znali a mislim da i veći dio javnosti ni danas ne zna što stoji u tim famoznim ugovorima o prodaji THT-a, bio je u povlaštenom položaju. Hvala bogu sada ulaskom u EU moramo se prilagoditi europskim cijenama i sada bi trebalo uzeti olovku u ruke ili računalo u ruke, izračunati koliko su hrvatski građani zapravo opljačkani svih ovih godina tarife koje su astronomske. Sad je rekao zamjenik ministra zapravo da će nekoliko puta se smanjiti cijena. Pa zašto se nisu prije smanjile nekoliko puta? Da, nismo bili u EU. Znači, imamo već sada prije nego što smo ušli, prije 1.7. neke koristi od ulaska u EU. uspjeli smo obuzdati moćnike zbog toga što EU ne daje da se ipak na taj način pljačkaju hrvatski građani. Poslovi elektroničkih komunikacija su toliko moćni da njihovi šefovi koji su ovdje u Hrvatskoj menadžeri mogu mijenjati odluke i ovoga Sabora, mogu mijenjati zakone, a sjetite se, pa mi to daje za pravo ta tvrdnja odustajanja od naplate posebnog nameta na SMS poruke, na MMS poruke koje smo prvo smo donijeli. HDZ je donio odluku da se ukida pa je onda nova koalicija došla pa je rekla ne, bit će nameta. Nakon toga je gospodin Mudrinić i ostali klanovski ljudi su zagrmili i odmah je Vlada ustuknula i rekla ma ne, oni će uložiti u posao. Vidimo kako su ulagali u posao do sada. Ovaj zakon o elektroničkim medijima je itekako vezan uz a kad govorimo o HAKOM-u onda je uz taj HAKOM je vezana jedna od najskandaloznijih odluka u ovom sazivu Sabora, a to je ona o imenovanju gospodina Lucića za šefa HAKOM-a usprkos tomu što činjenice govore da je riječ o osobi a podastrli smo i argumente, donijeli smo faksimile nekih ugovora, pokrenut je kazneni postupak protiv njega koja dosadašnjim svojim radom se nije dokazala. I prema onom što smo mi dobili i na što smo upozoravali da je riječ o osobi kojoj nije mjesto u državnoj službi, a kamoli na čelu tako važne agencije. No, interesi moćnika su većini slučaja iznad i kako to volimo sebi tepati kako bismo zadovoljili vlastitu taštinu ovog Visokog doma. Bez obzira kako loš zakon bio, praksa je još lošija u Hrvatskoj. Nema tako lošeg zakona, a da praksa ne bude lošija od njega i pogubnija. Zato secirati zakone shvatio sam da sve manje ima svrhe secirati zakone. Međutim, neki članci ovog zakona jasno daju do znanja u kojem se dobu nalazimo, da smo duboko ušli u elektroničko doba, pa tako se isto određuje da operateri javnih komunikacijskih usluga više neće morati objavljivati opće uvjete poslovanja u dnevnim tiskovinama kao što su to sada radili. Sad je dovoljno samo objave u dnevnom listu ili u svojim dućanima, trgovinama znači koje se bave prodajom tih i ponudom tih usluga. Zašto to radimo? Pa kako bismo oslobodili tereta njih koji strašno puno zarađuju. Pitam se što je sa onim ljudima koji nemaju interneta, a takvih u Hrvatskoj ima, onim ljudima koji se ne služe internetom. Mislim da ta odredba nije, ne smeta mi posebno. Smeta mi zbog toga što bih htio pomoći da te bogate firme oglašuju u dnevnim novinama koje su u krizi. Mislim da se nepotrebno i na uštrb informacija građana U članku 5. se preciziraju postojeće obveze operatora javnih komunikacijskih usluga prigodom objave podataka o njihovim uslugama, o njihovim tzv. paketima. Recimo oni koji imaju mobitele i koji uzimaju te pakete, pa onda uzmu famozni paket od 50 kuna. Ja sam jedan isto od tih naivaca, pa onda uzmete da imate jedan telefon koji nije službeni, pa imate svoj privatni i onda vam dođe račun, ne telefonirate ni jednu sekundu, ništa ne napravite, taj telefon je mjesec dana u ladici. Znate koliko platite? 104 kune, a 50 kuna vam je paket. Sve ostalo su dadžbine na zrak, snijeg, vodu, ustajalost, ne znam na što. Uostalom sve su to izračunali, zakonodavac to tolerira. Tako da sve ovo što piše u ovom zakonu lijepo izgleda ili kao što se kaže pa smo mi odgonetavali recimo jasno i čitljivo, pa smo onda odgonetavali šta znači čitljivo. Čitljivo to znači da to mora biti istaknuto fontom slova koje vide i oni koji nose naočale, pa je to čitljivo. Znači, sve je ovdje čitljivo, nelogično, a praksa je još nelogičnija. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo potpredsjedniče, zamjeniče ministra. Klub HDZ-a podržat će donošenje ovog zakona kako reče i zamjenik donosi benefit hrvatskim građanima. Jedan od rijetkih u ovih godinu i pol dana ali ipak se kreće rekao bih. Bilo je u ovih godinu i pol dana zakona i mjera koji su prošli kroz ovaj Dom, a koji su isključivo zadirali u džepove hrvatskih građana, samo Zakon o PDV-u od 25% u 4 godine 20 milijardi kuna iz džepova hrvatskih građana više. Bilo je tu i zakona koji su omogućili i nove cijene i više cijene električne energije, grijanja i tu se radi o milijardama. Tako da je zaista ovo blagodat da možemo ajde reći možda ne za svih ali onih koji putuju u inozemstvo, koji komuniciraju sa inozemstvom ili sutra unutar zajednice europskih naroda ili EU da ćemo ipak plaćati nešto nekoliko puta manje. Mi o ovom zakonu raspravljamo ponovno nakon 6 mjeseci, tada se kroz prethodne izmjene i dopune radilo isključivo o smanjenju broja članova Upravnog vijeća HAKOM-a sa tadašnjih 7 na 5. Mislimo da ja vjerujem da se konačno poslovanje te agencije stabiliziralo i da kroz nove zadatke i kroz ono što dobivaju kroz ovaj zakon da će ta agencija ispuniti svoje zadatke. Danas svatko koristi Internet, telefon, bilo kakvu elektroničku komunikaciju. Mislimo da ovaj zakon dotiče sve hrvatske građane iako je i Zakon iz 2008. koji je kažem nekoliko puta i popravljan u izmjenama i dopunama donio je zaista pomak posebno u segmentu nepokretnih mreža, prijenosu podataka, broju mobilnih operatera. Znači, konkretan napredak u dijelu telekomunikacija. I mislimo da je sada ovo konačno jedan kraj koji neće biti sigurno kraj, ima tu još mjera koje će se u njega unositi direktivama EU, ali daje nešto što ga u potpunosti liberalizira i omogućava jeftinije i brže korištenje svih potrebnih podataka. Roaming je dosada bio najveći izvor ekstra profita svih operatera pa je Europska komisija reagirala da zaštiti svoje građane od tih astronomskih cijena. Europska komisija tj. u zemljama EU njih 27 to je stupilo na snagu 1.07.2010. godine i tada su donesene te niže cijene roaminga. Čuli smo danas od zamjenika ministra koliko se to i na koji način će se to primijeniti u RH od 1.07. ove godine. Za odlazne pozive koji će sa 6 ili do 11 kuna koliko je to bilo sada spasti na 1,82 kune, dolazni pozivi sa sadašnjih 2, 4 do 6,4 kune na 53 lipe. Naravno to su cijene bez PDV-a jer svaka zemlja ima drugačiju stopu kojom oporezuje taj segment. Padaju i cijene sms poruka sa sadašnjih 1,6 do 3,2 kune na 0,67 0,67 kuna kao i prijenos podataka sa 50 kn za 1MB danas na svega 3,4 kune MB. Mislimo da će to možda i najviše doprinijeti svima. Ne znam da li predlagatelj je vodio i brigu o tome ono što postoji u EU a to je ograničenje mjesečnog roaming računa na 50 eura, znači kad dostignete da vam račun prijeđe 50 eura vaši daljnji pozivi su onemogućeni, ako prije toga niste sa svojim operaterom definirali i više limite. Ne znam da li po ovom zakonu mi imamo takvu mogućnost, nisam je vidio. Možda bi i to bilo dobro, kažem. Iako svaki korisnik sam će procijeniti koliko mu je potrebno da bi mogao miran odlaziti u inozemstvo i vraćati se a da ga ne dočekaju preveliki računi za međunarodne pozive. Činjenica jest da će ovaj zakon mobilnim operaterima na području RH do kraja godine oduzeti nekoliko stotina milijuna kuna, i činjenica to da ćemo recimo sa Republikom Srbijom i dalje komunicirati i da će minuta sa hrvatske sim kartice stajati i preko 20 kuna. Sve u svemu kao najvažniji dio ovog zakona, a to je roaming, napravljen je veliki pomak i mi u klubu HDZ-a izražavamo s time zadovoljstvo i drago nam je da će kažem konačno hrvatski građani po jeftinijim tarifama moći komunicirati sa inozemstvom. Zbog toga još jedanput ponavljam podržat ćemo donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Za klub nezavisnih zastupnika prijavio se Damir Kajin. Nema ga, klub nezavisnih gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Ja tu raspravu zaključujem.